(HDZ)** Hvala, gospodine predsjedniče. Kolegice i kolege. Imamo dva izvješća. Prvo je Izvješće o početku mirovanja zastupničkog mandata zastupnika Vladimir Ivkovića i početka obnašanja zastupničke dužnosti zamjenika zastupnika Milivoja Škvorca. Mandatno-imunitetno povjerenstvo Hrvatskoga sabora razmotrilo je na 27. sjednici održanoj 29. siječnja 2010. godine pisani zahtjev zastupnika Vladimira Ivkovića od 26. siječnja 2010. kojim kojim je izvjestio predsjednika Hrvatskoga sabora da s 1. veljače 2010. godine stavlja svoj zastupnički mandat u mirovanje. Utvrđivanje pravnog temelja stavljanja mandata u mirovanje zastupnik u svom zahtjevu prepušta ocjeni povjerenstva na način da mandat stavlja u mirovanje temeljem članka 9. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor, ako povjerenstvo utvrdi da se nalazi na nespojivoj dužnosti direktora trgovačkog društva u vlasništvu jedinice lokalne samouprave s dužnošću zastupnika, odnosno temeljem članka 14. ukoliko povjerenstvo utvrdi da zastupnik ne obnaša nespojivu dužnost sa zastupničkom. Mandatno-imunitetno povjerenstvo raspolagalo je s mišljenjem Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa od 24. listopada 2008. godine u kojem stoji da dužnosnik Vladimir Ivković ne može istodobno obnašati dužnost zastupnika u Hrvatskom saboru i biti direktor trgovačkog društva u vlasništvu jedinica lokalne samouprave. Navedeno mišljenje je temeljeno na članku 11. stavku 5. Zakona o sprečavanju sukoba interesa u obnašanju javnih dužnosti. Mišljenje većine članova povjerenstva je da se kod zastupnika Vladimira Ivkovića ne radi o nespojivosti zastupničke dužnosti i člana uprave trgovačkog društva iz članka 9. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor, jer trgovačko društvo "MEĐIMURJE-PLIN d.o.o." Čakovec u kojem zastupnik obnaša dužnost direktora nije u pretežitom državnom vlasništvu što je izrijekom u navedenom članku zakona utvrđena pretpostavka za nespojivost, već je u vlasništvu jedinica lokalne samouprave. Stoga je povjerenstvo zahtjev za mirovanjem Vladimira Ivkovića prihvatilo i raspravljalo kao zahtjev temeljen na članku 14. stavku 1. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor. Kako je gospodin Vladimir Ivković izabran za zastupnika u 6. saziv Hrvatskoga sabora kao kandidat sa liste Hrvatske demokratske zajednice u 3. izbornoj jedinici, Hrvatska demokratska zajednica i sukladno članku 12. stavku 1. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor odredila Milivoja Škvorca kao zamjenika zastupnika u navedenoj izbornoj jedinici. Povjerenstvo je utvrdilo da su ispunjeni uvjeti iz članka 14. i 11. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor za početak mirovanja zastupničkog mandata Vladimira Ivkovića kao i uvjeti za početak obnašanja zastupničke dužnosti njegova zamjenika Milivoja Škvorca. Slijedom navedenog, Mandatno-imunitetno povjerenstvo nakon provedene rasprave temeljem članka 14. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor i članka 104. Poslovnika Hrvatskoga sabora većinom glasova, 4 za i 1 suzdržan, predlaže Hrvatskom saboru donošenje Odluke o mirovanju zastupničkog mandata i početku obnašanja zastupničke dužnosti zamjenika zastupnika. Dana 1. veljače 2010. godine započinje mirovanje zastupničkog mandata zastupnika Vladimira Ivkovića. Zastupničku dužnost sukladno članku 9. stavku 2. Poslovnika Hrvatskoga sabora započet će obnašati zamjenik zastupnika Milivoj Škvorc. **Bebić, Luka Zaključujem raspravu. Možemo se izjasniti dizanjem ruku. Tko je za prijedlog Mandatno-imunitetnog povjerenstva? hvala. Protiv?

Ovaj prijedlog prihvaćen je jednoglasno, sa 113 glasova. Idemo dalje. **Sesvečan, Damir (HDZ)** Izvješće o zahtjevu za davanje odobrenja za pokretanja kaznenog postupka protiv zastupnika Zorana Vinkovića. Mandatno-imunitetno povjerenstvo Hrvatskoga sabora razmotrilo je na 27. sjednici održanoj dana 29. siječnja 2010. godine zahtjev Općinskog državnog odvjetništva u Zagrebu od 22. siječnja 2010. upućen putem Državnog odvjetništva Republike Hrvatske aktom od 26. siječnja 2010. godine predsjedniku Hrvatskoga sabora za davanje odobrenja za pokretanje kaznenog postupka protiv Zorana Vinkovića, zastupnika u Hrvatskom saboru zbog osnovane sumnje da je počinio kazneno djelo prijevare u službi iz članka 344. stavka 1. Kaznenog zakona. Gospodin Zoran Vinković zastupnik je 6. saziva Hrvatskoga sabora te na temelju članka 75. Ustava Republike Hrvatske i članka 23. Poslovnika Hrvatskoga sabora ima imunitet do prestanka zastupničkog mandata te se bez odluke Hrvatskoga sabora protiv istoga ne može pokrenuti niti voditi kazneni postupak. Shodno rečenom, a na temelju članka 23. stavka 2. Poslovnika Hrvatskoga sabora Državno odvjetništvo Republike Hrvatske uputilo je zahtjev za davanje odobrenja za pokretanje kaznenog postupka proitv zastupnika Zorana Vinkovića. Nakon rasprave Mandatno-imunitetno povjerenstvo na temelju članka 104. Poslovnika Hrvatskoga sabora jednoglasno predlaže Hrvatskom saboru donošenje sljedeće odluke. "Daje se odobrenje za pokretanje kaznenog postupka protiv zastupnika Zorana Vinkovića po zahtjevu Općinskog državnog odvjetništva u Zagrebu, broj KDO 2416/09 od 22. siječnja 2010. godine, upućenog putem Državnog odvjetništva Republike Hrvatske, aktom broj KR IDO 110/10 zbog osnovane sumnje da je počinio kazneno djelo iz članka 344. stavak 1. Kaznenog zakona." Hvala. Otvaram raspravu. Za raspravu se javila gospođa zastupnica Gordana Sobol. Izvolite. **Sobol, Gordana (SDP)** Zahvaljujem, gospodine predsjedniče. Jutros smo imali sjednicu Mandatno-imunitetnog povjerenstva na kojem sam bez rasprave i danas ću, dakle i na ovoj plenarnoj sjednici, digla i ja ruku da se skine imunitet kolegi Zoranu Vinkoviću da bi se omogućio daljnji postupak. No ono što jutros nisam imala saznanja, ali sada želim reći nekoliko rečenica i upozoriti da nam se ponovno dešava da u Hrvatskom saboru imamo različite aršine u odnosu na naše kolege zastupnike i zastupnice, zavisno od toga valjda iz koje stranke dolaze. Ovo tvrdim zbog toga što je u istom razdoblju za koje se tereti kolega Zoran Vinković još jedan kolega učinio isto to djelo kao i on. Radi se o uzimanju putnih troškova kao da se koristio privatni automobil, a koristi se službeni automobil. Nakon svega što se desilo u tom razdoblju i jedan i drugi kolega, jedan tri mjeseca ranije, uplaćuju određen iznos sredstava koji su uzeli mimo zakon nazad u državni proračun. Protiv jednoga, kolege Zorana Vinkovića, Hrvatski sabor nekakvih 6 mjeseci otprilike nakon što je uplatio iznos u državni proračun pokreće, dakle daje se zahtjev za pokretanje kaznenog postupka. Protiv drugoga ne. Ne bih se javila da o ovome govorim, ali sam se javila zato što u zahtjevu za davanje odobrenja za pokretanje kaznenog postupka protiv zastupnika kolege Zorana Vinkovića Državno odvjetništvo je napisalo i ovu rečenicu. Dakle, nakon što je utvrđeno da je osumnjičeni dana 29. travnja u korist državnog proračuna izvršio uplatu od 17000 kuna. Međutim, imajući u vidu činjenicu da su zahtjevi za obračun putnih troškova podnošeni i isplate traženih nepripadnih naknada imenovane, izvršene u inkriminiranom razdoblju proizlazi da je osumnjičeni u navedenom periodu pribavio nepripadnu imovinsku korist na koji način su ostvarena sva bitna obilježja kaznena djela, stavljena na teret, te naknadna uplata nije relevantna za utvrđivanje kazneno-pravne odgovornosti istog. ja sada pitam kolegice i kolege, da li sad i u ovom slučaju radi se, dakle o istom ovom mandatu saborskih zastupnika, o istom gotovo identičnom razdoblju možda razlika nekakvih mjesec dana. Ali protiv jednoga Hrvatski sabor podnosi zahtjev za pokretanje postupka, a protiv drugoga ne. Osobno smatram da se to ponovno na djelo različiti aršini kada su u pitanju saborski zastupnici koji su počinili isto kazneno djelo za koje bi trebali odgovarati. Ponovno ću na kraju sad ponoviti. Digla sam ruku jutros, dižem i sada, jer ono što je učinjeno nije u skladu sa zakonom i snosi određenu kaznenu odgovornost koju neka utvrdi se u daljnjem postupku. Ja samo podsjećam ima još jedan slučaj je bio sjećate se isto smo vodili velike polemike oko toga da li imamo različite aršine kada se kolega Čačić trebao vratiti nazad u Sabor, pa kada je bio ono kolega Bagarić zakasnio sa zahtjevom onda je to moglo ići, a kada je išao kolega Čačić onda to naravno nije moglo ići. Ja molim Hrvatski sabor, nadležne, jel' to predsjedništvo Sabora, jel' to tajništvo da naravno i dalje radi na sprječavanju i ovakvih djela koje pojedini zastupnici ili zastupnice su učinili ili će učiniti, ali da pri tome se vodi jednim jedinim principom jednaki aršin za sve bez obzira na to kojoj političkoj opciji pripadamo. Hvala.

Dame i gospodo, čim neki predmet dođe meni ja ga prosljeđujem isti dan po mogućnosti povjerenstvu i uopće ne ulazim niti ga čitam I kad dođe taj sljedeće, ako dođe tako će mu biti sudbina da će odmah biti proslijeđeno i ne vidim razloga da se tu prave neke razlike. Malo je drugačiji slučaj oko dal' netko može zamijeniti nekoga u Saboru. Postoji ona odredba koja kaže da kad prestane razlog sukoba da tako kažem nepodudarnosti da je netko na nekoj dužnosti koja isključuje onda mogućnost da bude netko zastupnik to je u roku od osam dana. Međutim, ako netko od zastupnika da ostavku, onda taj osam dana nema s time, to nije isti slučaj. Je li? Znači morat ćemo provjeriti, ja se obvezujem ovdje, provjeriti što je sa tim drugim slučajem, kakav je on i u skladu s time će se i postupiti. Ima li još potrebe za raspravu? Ako nema zaključujem raspravu i dajem prijedlog Mandatno-imunitetskog povjerenstva na glasovanje. Molim glasujmo dizanjem ruku, jer smo glasovali za ovo drugo. Pa prema tome, tko je za prijedlog Mandatno-imunitetskog povjerenstva molim da digne ruku? Hvala. Protiv? Suzdržan? Nema. Utvrđujem da je jednoglasno donešena odluka jednoglasno sa 112 glasova. uz jedan suzdržan.